Milorad (HNS)** i prelazimo na novu točku dnevnog reda - Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. Izvješće je podnijela Vlada na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Prijedloge akata ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za pravosuđe. DA li žele predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ukoliko ne, otvaram raspravu. Pošto nema prijavljenih za raspravu, predstavnici predlagatelja neće, zaključujem raspravu o jednoj i drugoj točki dnevnog reda glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala.